Уважаеми колеги, ще представя на Вашето внимание Проект за програма за работа на Народното събрание за 17 – 19 февруари 2021 г. „1. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, приет от Народното събрание на 27 януари 2021 г., върнат за ново обсъждане с Указ № 36 от 4 февруари 2021 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България. 2. Ново обсъждане на Закона за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, приет от Народното събрание на 29 януари 2021 г., върнат за ново обсъждане с Указ № 41 от 10 февруари 2021 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България. 3. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия. Внесен е от Министерския съвет на 27 ноември 2020 г.

12. Проект на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз 2021 г. Внесен е от Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове

19 февруари 2021 г. 14. Парламентарен контрол – след приключване на законодателната част на заседанието в петък на 19 февруари 2021 г.“ Моля, режим на гласуване по така предложения дневен ред.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Председател, процедурата ми е: точка втора от така гласувания дневен ред в пленарната зала за тази седмица да стане точка

Радославов Танев

Гласували 159 народни представители: за 113, против 7, въздържали се 39. Предложението е прието. Господин Попов, заповядайте

предложен и гласуван от мнозинството в това Народно събрание. Миналата седмица, уважаема госпожо Председател, от тази трибуна обърнах внимание на Вас и на мнозинството, че отново в дневния ред на ГЕРБ отсъства един много важен законопроект, предвид предстоящите избори, а именно Законът за изменение и допълнение на Изборния кодекс. В него ние сме предложили прозрачност и честност при провеждането на изборите, а именно видеонаблюдение при преброяването на бюлетините и отчитането им в съответните протоколи на секционните комисии, както и изчистване на избирателните списъци чрез активна регистрация. От 21 януари е внесен този законопроект, а до ден днешен Вие не намерихте време и място да бъде разгледан в пленарната зала или в Правната комисия. Очевидно е, че прозрачността и честността на предстоящите избори отсъства от дневния ред на ГЕРБ. Вие искате и говорите уж за прозрачност, уж за честност, уж за правилно и честно отразяване на вота на всеки български гражданин, но не правите нищо по този въпрос. Напротив, всячески се опитвате да саботирате този легитимен и прозрачен процес – процес, при който българските граждани ще бъдат сигурни, че този, за който са гласували, ще бъде отразен правилно в съответния протокол. Отново неглижирате нашето предложение с опит да го изтласкате напред във времето, така че да не остане време дори да бъде приет този законопроект, за да се осъществят заложените в него разпоредби. От тази трибуна отново Законопроектът да влезе в дневния ред на Народното събрание – ако трябва, Правната комисия да направи извънредно заседание, да разгледа още тази седмица нашия проект за Изборен кодекс, пак повтарям, за видеонаблюдение и изчистване на избирателните списъци, и да бъде разгледан тази седмица от Народното събрание. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Попов. Само да отбележа, че и миналата седмица Ви отговорих: според срока, който на Народното събрание, съм разпределила този законопроект. Ще разговарям с госпожа Александрова, а доколкото знам, тя очаква становищата по тази тема, но ще настоявам пред нея

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители! Госпожо Председател, същия отговор го дадохте преди една седмица, пак в сряда, на същата процедура – че ще помолите госпожа Александрова през следващата седмица да направи заседание и да разгледа Законопроекта, Вие сте си свършили работата и всичко е приключило. Да, ама не! Вие сте си свършили формално работата, като сте разпределили Закона, а в Правната комисия чакат някакви становища. И сега ще Ви попитам: примерно по Закона за пътищата, който е точка 13 за петък:

Когато е поискано становище, който е заинтересован, да го дава, който не е заинтересован, Народното събрание ще реши – ще се информира, ще видим какви са предложенията и ще ги гласуваме. Не може по този начин да се подигравате с Народното събрание! Направихте го с първата точка, с първата процедура, когато сменяте две точки без абсолютно никакви аргументи, само и само да има някакво гласуване, сега го правите за втори път. В рамките на 10 минути два пъти унижавате българския парламент! ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Свиленски. Както знаете, като председател нямам право да се бъркам в работата на комисиите.

Уважаема госпожо Председател! Започвам процедурата си по следния начин: поздравявам Вас и ръководството на парламента отзад, което съвсем спокойно изслуша предишните наши процедури, и така трябва да бъде – да изслушате мотивите на опозицията за това какво ние предлагаме. И сега Ви призовавам, тъй като въпросът е много сериозен, по същия спокоен и разумен начин да изслушате какво имаме да Ви кажем и кого трябва да извикате Вие в качеството си на председател на парламента.

Всички сме свидетели как и какво се получава до момента – нищо. Няма нито една институция, която да даде някакъв отговор на това безумие, бих казал. Затова, госпожо Председател, тъй като от вчера и в парламентарната група на БСП, и в публичното пространство се появи много сериозна информация, която говори, че този оголен кабел, който всъщност –

какво става дума?“) Колеги, не се смейте, защото тук не става дума за политиканстване, а става дума да намерим и да потърсим отговорност от хората, които са виновни за смъртта на едно българско дете! Така че не се смейте, Вас? ИВАН ЧЕНЧЕВ: Госпожо Председател, тъй като се появиха информации, че този оголен кабел захранва павилиони, които са собственост или се държат от общински съветник на ГЕРБ,

благодаря Ви. Колеги, нека да изкажем съболезнования на семейството и да не правим евтин пиар – политически дивиденти от една детска смърт. (Шум и реплики.) Моля Ви, колеги! Доколкото знам, компетентните органи работят по темата. Продължаваме, колеги. Господин Свиленски, заповядайте за процедура. Благодаря Ви, госпожо Председател. Наистина ситуацията е извънредна, ситуацията е трагична, тежка и всички трябва да бъдем

гледаме и слушаме и никой не дава отговор на един-единствен въпрос – кой разреши тези сто павилиона в София? Кой захрани кабела ще стане ясно, но кой разреши да има павилиони в София без ток или да има павилиони с незаконен ток,

община в българския парламент и да даде отговор на въпроса кой разреши тези павилиони, имат ли разрешение, нямат ли разрешение, чия собственост са, ако знаят – може и да са незаконни, може да нямат собственик, може да са поставени ей така.

какво трябва да стане в тази държава, има ли сила в тази държава, в парламентарната Република България, която може да докара министър-председателя

Нека да оставим компетентните органи да си свършат работата и след това ще ги поканим в Народното събрание. Не може да произнасяме обвинения, преди да знаем какви са обстоятелствата.

Заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Мисля, че преждеговорившите достатъчно ясно артикулираха пред Вас защо тук трябва да дойде министър-председателят – защото това четиригодишно управление вече доведе до смъртни случаи.

и реплики.) Господин Иванов, благодаря Ви. Процедура има господин Рашидов. Нека да редуваме малко процедурите.

Госпожо Председател, колеги, отново започвате с примитивизма в политиката.

за развалянето на магистралата Бойко Борисов е виновен, в Таити – с тайфуна, Бойко Борисов е виновен?! За какво Ви е тук? Повикайте го някъде и той ще се отзове – на Вас особено.

Господин Свиленски направи ясно предложение за изслушване по определен въпрос от обществено значение по чл. 113 от Правилника за което предложение Вие, най-малкото, можехте да подложите на гласуване и народните представители ясно да заявят своята воля – искат ли да чуят, за тях това представлява ли важен обществен въпрос или не?

Госпожо Председател, нали Ви прави впечатление, че имаше четири процедури по начина на водене от опозицията и на четиримата ни изключихте микрофоните?

Относно това, което господин Рашидов казваше и Вие го изслушахте много спокойно, че това не бил политически въпрос. Госпожо Председател, сигурността на гражданите, на средата, която ни заобикаля, е изцяло политически въпрос. И точно защото е политически въпрос,

Иначе ние щяхме да Ви накараме, ако не го приемахме за политически, а за криминален или някакъв друг, да поканите тук Мата Хари. Само че ние искаме да поканите Бойко Борисов.

Уважаема госпожо Председател, на няколко пъти от нашата парламентарна група повтаряме едно и също предложение и то е отправено към Вас. Базира се на чл. 113. Никъде в чл. 113, уважаема госпожо Председател, не е записана формата, под която следва да се направи това предложение: дали устно тук от парламентарната трибуна или писмено. Няма такова нещо. Не знам кой Правилник четете Вие, но в Правилника на това Народно събрание отсъства формата за предложение по чл. 113. Тоест то може да се направи и устно. Вие сте длъжна да го подложите на гласуване.

когато се касае за темата. Аз говоря за чл. 113 и Вие трябва да влезете в правомощията си и да подложите това наше предложение на гласуване. Нека да видим в залата кой кого крие, кой крие Фандъкова, кой крие Бойко Борисов, защото това е важен обществен интерес. От вчера и онзи ден всички българи прескачат шахтите в България, защото до това доведе Вашето управление. Подложете го на гласуване! Да дойдат тук, да обяснят! Ние, за разлика от Вас, не обвиняваме от парламентарната трибуна, но искаме обяснения, защото това е важен въпрос, защото едно българско дете онзи ден загуби живота си.

Госпожо Председател, понеже попитахте какво може да каже министър-председателят, какво може да каже кметът на Столичната община? Господин Борисов беше две години кмет на Столична община, след което застана госпожа Фандъкова още 10 години.

чия собственост са тези павилиони, законни ли са, или не са законни? Вас това не Ви ли интересува, колеги? Госпожо Председател, с упорството, с което се опитвате да криете и министър-председателя, и кмета на Столична община,

Моля да си заемете мястото! Да, разбира се, защото се опитвате да правите внушения от парламентарната трибуна…

но българските граждани ги интересува чия собственост са тези павилиони, защото, уважаеми народни представители, корупцията в България убива. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Свиленски, по начина на водене, моля Ви! Разбрахме каква е Вашата теза.

Колеги, направете процедура по чл. 113, внесете я в Народното събрание и аз ще я подложа на гласуване. (Шум и реплики.) Госпожо Анастасова, заповядайте.

Първо, от начина, по който си позволявате да прекъсвате колеги. Ние сме народни представители и сме тук, за да изразяваме мненията, желанията, да отстояваме интересите на хората. Искам да Ви кажа, че крайно време е да прекратите това – да не квалифицирам какво, поведение от поста, който заемате. Мисля, че много ясно казахме какво искаме. Когато едно дете вече не е сред нас, си представям какво става, ако това се случи в едно училище – този директор ще е разкъсан, защото носи отговорност за всичко. Когато това се случва на улицата, отговорността се носи по веригата, а най-горе на тази верига е министър-председателят. И не разбирам защо отказвате да го извикате? От какво Ви е страх? От какво Ви е страх? Подложете на гласуване това, което Ви предлагаме, и нека да видим кой се заиграва, кой се подхилва от трибуната? Става дума за живота на едно дете. Става дума за живота на много българи, които по един или друг начин, поради безхаберие, поради корупционни схеми, са загубили живота си. И това не е никаква агитация – най малкото предизборна. Идете да обясните на онзи баща, който плачеше на всички кадри по телевизиите, че това е предизборна агитация!

приет от Народното събрание на 29 януари 2021 г., върнат за ново обсъждане с Указ № 41 от 10 февруари 2021 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

писмена процедура и аз ще я подложа на гласуване. Госпожо Александрова, заповядайте да ни запознаете с Доклада.

„На свое заседание, проведено на 16 февруари 2021 г., Комисията по правни въпроси обсъди Указ № 41 на Президента на Република България, постъпил на 10 февруари 2021 г., за връщане за ново обсъждане на Закона за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, приет от Народното събрание на 29 януари 2021 г., и мотивите към Указа. На заседанието присъстваха: от администрацията на Президента на Република България: госпожа Иванка Иванова – съветник по правни въпроси; от Министерството на правосъдието: господин Евгени Стоянов – заместник-министър; и господин Любомир Талев – директор на дирекция „Съвет по законодателство“.

В мотивите си президентът посочва, че споделя необходимостта от намиране на законодателно решение на проблема с липсата на ефективно разследване срещу действащ главен прокурор и други висши прокурори, като отчита като положително развитие обстоятелството, че при обсъждане на Законопроекта в Народното събрание е отпаднала идеята прокурорът по разследването срещу главния прокурор или негов заместник да бъде назначаван по решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и тази отговорност е прехвърлена върху Пленума на Президентът счита, че с въвеждането на нова длъжност „прокурор по разследването срещу главния прокурор или негов заместник“ се нарушават редица основни конституционни принципи, сред които независимостта на съда, независимостта на прокурорите в рамките на съдебната власт и равенството на гражданите пред закона. В мотивите към Указа се сочи, че с приетите промени съществено се застрашава автономността на главния прокурор, на неговите заместници и на всички останали прокурори. Отбелязва се, че когато определени прокурорски решения се вземат извън системата за йерархичен контрол, те много по-лесно могат да се използват за прикриване на престъпление, а разследването да служи за упражняване на незаконно въздействие върху самия главен прокурор, неговите заместници, а чрез тях и върху обикновените прокурори. Президентът посочва, че се нарушава задължението за провеждане на ефективно разследване, като според него в противоречие с този принцип § 2 от Закона за допълнение на НПК постановява разследването за всички престъпления, извършени от главния прокурор или негов заместник, да се води от един-единствен прокурор без оглед на вида на престъплението, тоест без зачитане на родовата подсъдност, както и без зачитане на мястото на извършването му, тоест без зачитане на местната подсъдност. Твърди се, че по този начин би се попречило на ефективността на разследването, тъй като, от една страна, то ще доведе до спорове за компетентност, защото най-често в първоначалните моменти на разследването не е известно кой е извършителят на престъплението и при разпределяне на производството ще бъдат следвани общите правила за определяне на компетентността. Също така не би било възможно един прокурор да проведе обективно, всестранно и пълно разследване за престъпления, извършени на цялата територия на страната, нито да владее добре методиките за разследване на всички престъпления. В мотивите си президентът посочва, че се нарушава конституционно установеният принцип на равенство на гражданите пред закона, тъй като законодателят въвежда по отношение на главния прокурор и неговите заместници съществени разлики спрямо установения ред за разследване на престъпления, извършени от всички останали граждани, а с това допуска и необосновано нарушение на принципа за равенство на гражданите пред закона. Президентът счита, че се нарушава принципът за независимост на съда, тъй като с § 6 от Закона за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс се въвежда противоречие с възприетия досега принцип, като юрисдикцията на Специализирания наказателен съд се разширява и вече включва делата, по които компетентен е прокурорът по разследването срещу главния прокурор или негов заместник. В дискусията взеха участие народните представители Красимир Ципов, Крум Зарков, Христиан Митев и Филип Попов. Господин Крум Зарков и господин Филип Попов посочиха, че от парламентарната група на „БСП за България“ припознават изцяло мотивите към Указа на президента, като считат, че ветото е правно обосновано и ще го подкрепят. Народните представители Красимир Ципов и Христиан Митев подчертаха, че не споделят изложените мотиви към Указа на президента и ще гласуват за повторното приемане на закона, като изложиха подробни аргументи в негова подкрепа. В резултат на проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси с 12 гласа „за“, 7 гласа „против“ и без „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме повторно Закона за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, приет от Народното събрание на 29 януари 2021 г.“

Моля, заемете местата си. Ще го подложа на гласуване само и само да тръгне работата. Заповядайте в залата, колеги народни представители. Моля народните представители да влезнат в залата.

Моля колегите да заемат местата си. Все пак днес трябва да свършим работата, която сме планирали. Единствено и само затова ще подложа на гласуване тази процедура, за да може да спре дебатът по темата и да продължим с другите теми, които предстоят в днешния дневен ред.

Моля, режим на гласуване по направената процедура от господин Свиленски.

Гласували 180 народни представители: за 72, против 100, въздържали се 8. Предложението не е прието.

а те искат да бъде установен виновникът. Доколкото на мен ми е известно, виновни се установяват от компетентни органи. ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ освен всичко друго, не очаквах от колеги от София, които знаят, че има районни кметове, да викате министър-председателя, а не районния кмет, който отговаря.

Заповядайте по начина на водене. Уважаема госпожо Председател, вземам процедура по начина на водене, защото при прегласуването бях вдигнал ръка, че не мога да гласувам. Не знам защо Вие решихте, че трябва да прекратите гласуването, преди да може да бъде отчетен моят вот. Искам специално да бъде отбелязано, че съм гласувал „за“ това. Исках да гласувам за това, но Вие не ми дадохте възможност да го направя. И да Ви помоля, когато става въпрос за трагични инциденти в държавата, недейте да се опитвате да прехвърляте вината върху някой и да се опитвате да ни обвинявате в политизиране, когато имаме желание да се търси политическа отговорност, не наказателна. Наказателната отговорност ще даде съдът. Говорим за политическата отговорност, за безхаберието и за липсата на държавност.

СВИЛЕНСКИ: …и каза, че като общински съветник много добре трябва да знам. И понеже много добре знам кой разрешава павилионите в Столична община, затова викаме кмета и министър-председателя. А сега, госпожо Председател, процедурата от името на парламентарната група е за 30 минути почивка. Нито съм Ви

Откривам разискванията. Заповядайте за изказвания.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Заместник-председател, дами и господа народни представители! Четири години в мандата на 44-тото народно събрание БСП повдига последователно въпроса за корупцията в България – корупцията в България, която четири години разяжда държавността! Четири години, последните особено, доведоха до едно ниво на корупция, което Ви е посочено и от Европа, и от различни мониторингови доклади на същата тази Европа, и от БСП. Стигнахме дотам, че днес искаме да търсим и да посочим всички кой е политически отговорен за това, което се случи, и за стотици други подобни случаи – на нехайство, на безстопанственост, на некадърност, заради това, че в управлението на страната в различните администрации има „калинки“. Всички Вие от управляващото мнозинство скачате като ужилени, когато Ви кажем, че стигнахме дотам, че корупцията вече убива. И тъй като това е така и нагледно, и няма човек в България, който да не се замисли докъде са довели хората, защото не дали ние знаем едно име, а ние знаем, че в България има 7 милиона имена – 7 милиона имена на български граждани, които заслужват достоен живот

истината, каквато лъсна и при този случай, и при всеки един такъв. Колко трагични случаи трябва да има, колко, за да се поеме политическа отговорност от хора, от които зависи достойният живот на българските граждани, защото те управляват цялата система на държавното управление? Колко трябва да чакат и колко трябва да страдат семействата на пострадали или загинали Тези въпроси крещят за отговори и това искаме ние. Политическата отговорност трябва да се търси тук, в тази зала, защото всички ние имаме дълг към гражданите. Каква е хронологията, какво се случи, след като имаме такъв нелеп и ужасяващ инцидент? Нищо! Нула! Нищо! Прехвърля се отговорност, няма нито една дума от никаква институция. И така докога и какво ще прикриете?! Въпросът за оголения кабел е въпрос именно за тази корупция, защото този кабел води до едни павилиони, павилионите водят до едни хора, тези хора са в съответните администрации – на районно, на общинско и на държавно ниво. Тези хора питат други хора и всички те управляват системата, а всъщност това сте Вие и понеже управлявате по този начин, и хората навън, и тук в залата, всички вече, които не принадлежат към Вашите редици, знаят, че това доведе до Вашето управление на срутището в Поради тази причина ние настояваме за оставката на столичния кмет Йорданка Фандъкова и, разбира се, има две причини, които са основни отговорността, дами и господа народни представители, политическата отговорност не е само заради това, че тези лица, които трябва да водят и столицата, и България, но, за съжаление, виждаме, че не могат, всъщност и председателят, и заместник-председателят на Вашата политическа партия. Така че те имат двойна политическа отговорност. И не, този път номерът Ви няма да мине! Няма да говорите как и какво се е случило, кой бил виновен някъде там долу, защото може би трябва да търсим политическата отговорност сигурно от главната счетоводителка на района по Вашата логика?! Този път номерът Ви няма просто да мине, защото се касае за смърт, защото се касае за политическа некомпетентност, защото се касае за корупция и защото се касае за Ваше управление! Ваше управление! София, особено в последните 12 години се управлява изцяло от Бойко Борисов и Йорданка Фандъкова. Това са фактите. Кажете ми кой трябва да поеме политическата отговорност? Вие! Защото Вие сте се нагърбили така да управлявате държавата, че накрая не е ясно българските граждани докъде ще стигнат! Чувате ли исканията на българските граждани? Чувате ли исканията на тези опечалени семейства? Чувате ли исканията на всички нормални хора, които живеят и плащат данъците си в България? Вие дори не искате да поканите българския премиер в парламента. Не искате да го поканите – не да го извикате. Той не знае и не е стъпвал в тази зала! Това, ако не е отношение – не само към парламентаризма, а към държавността – здраве му кажете! Не може министър-председател в нормална парламентарна, демократична република – член на Европейския съюз, да не идва в парламента! Уважаеми дами и господа, той се страхува от парламента, той се страхува от това, което ще бъде интерпретирано после, защото той иска да каже едно, но всъщност вече никой не му вярва! А Вие сте тези, които го браните тук. (Реплика от хората виждат! Начинът, по който Вие го защитавате – безпардонно, абсурдно, дори с чести нарушения на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Това правите Вие. Министър-председателят, Вашият председател на парламентарната Ви партия този, същият човек не знае и не е стъпвал в тази зала повече от една година, а изобщо в парламента не е стъпвал сигурно от две години? Ето това е кощунствено и не може да продължава повече! Българският народ заслужава обяснение, заслужава да знае кой е виновен за всичките Ви поразии и безобразия, които сте вършили! Заслужава да знае, защото отговорността е Ваша! Ваша! Вие управлявате! Цялата система на държавата и отговорността е изцяло Ваша! Хората го знаят и вместо този човек да дойде тук и да каже истината на българското население, Вие дори с гласуване не искате да го допуснете да се случи това. Имам чувството, че не искате и да знаете каква е истината. Може би си я говорите тук, в кулоарите, но я спестявате на българския народ. Българският народ заслужава да знае какво се случва във всеки един момент в държавата. Това е идеята на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, това е идеята! Всеки един народен представител е тук, за да изразява волята на избирателите като цяло, а не на отделни избиратели, и това е населението на България. Вие не давате възможност за това. Вие докарахте България до ниво на корупция с ужасяващи размери, това Ви го казва Европа, Вие някак си го замитате под килима, животът продължава, но продължава Вашият, хората живеят в нищета и все по-често им се случват трагични инциденти. Дори вчера имаше такъв, но никаква гласност не му се даде, а той беше в центъра на София и се случи пред очите ми. Затова и то е пак заради нехайство и недоглеждане от страна на съответна институция пред нейната сграда. Поради тази причина искаме отговори. Не заради БСП само, заради българските граждани искаме отговори и трябва да ги получим. Всички ние трябва да ги искаме и всички ние, и те, трябва да ги получат, защото така работи една парламентарна държава. Не с подвиквания, не с криене на премиера

както, разбира се, да освободи от присъствието си на политическата сцена и политическа партия ГЕРБ, която е срутището на България и това е срутището ГЕРБ. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от Откривам разискванията. Заповядайте за изказвания. Господин Зарков, заповядайте за изказване. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Обсъждаме поредното вето на президента, 27-ото по ред, 28-ото е следващата точка и то касае пряко въпросите за върховенството на правото. Върховенството на правото, уважаеми дами и господа, е концепция, която преминава през всички сфери на държавния и обществения живот. В държава, в която има върховенство на правото, няма оголени кабели. В държава, в която има върховенство на правото, всеки носи отговорност за действията и бездействията си. И сега, когато ще разглеждаме дали главният прокурор подлежи на контрол по отношение на негови неправомерни действия, няма как да не отбележим, че е някак си лицемерно, имайки предвид, че Народното събрание току-що демонстрира, че не поддържа контрол върху тези, които са му подопечни. По същество – дори този въпрос, тази малка част от целия принцип за върховенство на правото, която е да може да бъде преследван всеки, включително главният прокурор, Вие три години не можете или не искате да решите. Този закон, който беше върнат от президента, е поредният Ви опит. Така и не разбрахте какво искате и как да направите, и президентът много правилно Ви го връща. Защото това, което предлагате, беше определено като абсурд, като екстравагантност, като неразбираемо понятие от цялата българска правна общност, от европейските наблюдатели, от всеки, който заяви становище официално към Народното събрание или неофициално в обществения дебат, който придружава темата.

за нарушаване на задълженията за провеждане на ефективно разследване, за нарушаване на конституционно установения принцип на равенство на гражданите пред Закона, за нарушаване на принципа за независимост на съда и за пренебрегване на принципа за приемане на закони след задълбочено обществено обсъждане. Няма да се спирам допълнително на тези мотиви, първо, защото са ясно изписани, второ, защото ние се уморихме да Ви ги повтаряме по този и по други закони в продължение на четири години. Много е срамно също това, което се случва в комуникацията ни с Венецианската комисия и с органите на Съвета на Европа. Сто пъти им предлагате нещо, сто пъти хората Ви отговарят едно и също, и се страхувам, че този път ще бъде поредният епизод от тази драма. Делото Колеви – началото на този въпрос е от 2009 г.,

Да извадите само въпроса за неговото наказателно преследване и да се опитате да го решите по най-елементарния начин, като кажете: просто ще направим още един такъв прокурор, е несериозно! По-лошо, това ще бъде със сигурност неефективно и аз няма смисъл да Ви убеждавам повече, тъй като виждам и по погледите Ви, Вие много добре го разбирате. От този дебат все пак нека да видим дали може да има някакъв смисъл, доколкото всичко вече е казано, всичко е ясно по конкретния законопроект, но нека да обясним самия проблем, защото, ако не поставите правилно проблема, никога няма да намерите правилното решение. Големият проблем, уважаеми дами и господа, е, че нашата прокуратура функционира по начин, който всъщност позволява намесата във вътрешното убеждение на редовите прокурори. Ако такъв проблем нямаше, нямаше да има проблеми с разследването на главния. Защо? Защото, както Ви каза и Конституционният съд през 2020 г. – по Ваше питане, нищо не пречи де юре на всеки прокурор да разследва, включително и главния. Пречките идват де факто и те могат да бъдат отстранени със съответните законови промени, и ще Ви кажа според нас кои, но трябва да бъдат поставени в цялост. Не може да се реши въпросът с практическата ненаказуемост на главния прокурор, ако преди това не се уточни законово какво точно е методическото ръководство, което той осъществява. Очевидно е, че конституционният законодател не е направил това понятие процесуално такова. Само че то се появява и в Наказателно-процесуалния кодекс. Какво се случва на практика е въпросът, който трябва да си поставите, ако искате да решите сериозно проблема. Не може да се реши този проблем, ако не се направи ясна рамка на: що е то надзор на законност, който прокурорът осъществява. Защо? Конституцията – в нейния чл. 127, в т. 1 и 3 ясно обяснява, че надзорът над законосъобразността касае провежданията на разследвания, изпълненията на наказания и други принудителни мерки. На практика обаче ми се струва, че функционира старата Конституция от 1971 г., предвиждаща общ надзор на законност, който позволява на прокуратурата да се произнася по цял куп въпроси – от цената на водата, през пешеходните пътеки до начина, по който определени чиновници и регулатори си вършат работата. Естествено е, че този метод на работа води до коренно различна функция, която главният прокурор изпълнява, от тази, която е заложена в конституционната ни рамка. И накрая, но не на последно място. Ако не се прекрати под някаква форма и с необходимите промени фактическото влияние на главния прокурор във Висшия съдебен съвет и в частност в прокурорската му колегия, то тогава му се дава възможност да влияе на кариерното развитие на всеки един прокурор и това, естествено, води до влияния. Този целият обем въпроси Вие ги избягвате умело в продължение на четири години, избягвате ги с най-различни финтове, стигащи дори и до Конституцията – до основния ни закон. Единственото, което Ви притеснява, е да ги поставите и да решите. Щях да помисля, че не можете, само че и това не може да бъде прието поради простата причина, че вече има достатъчно становища на международните институции, в които са описали от „А“ до „Я“ какво трябва да се направи. Значи не е, че не можете, а значи, че не искате! Този Този законопроект няма да реши проблема – ще създаде още един. Ще станем първата страна в света, която е назначила прокурор, специален, на най-висш ранг, който да разследва само един човек за пет години време на върха на съдебната система. С други думи – ще станем за смях! Убедени сме, че Вие не можете, не искате и няма да решите този проблем. Единственото, което може да направите, е да си тръгнете, за да не пречите на други, които искат да го направят. Благодаря, господин Зарков. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Господин Попов, заповядайте за изказване.

На пук, на инат, въпреки решенията на Конституционния съд, Вие внесохте, гласувахте този законопроект, а по всичко личи, че и сега, въпреки ветото, отново ще го подкрепите. Ветото на президента е един шанс за Вас – за ГЕРБ, да поправите тази недомислица – обръщате с главата надолу цялата ни правна система, шанс за Вас да премахнете тази екзотика, непонятна за нито една правна система – прокурор по разследването на главния прокурор, който е част от йерархичната система на прокуратурата, но е със специални правомощия. Не взехте предвид нито едно становище на Висшия съдебен съвет, на самата прокуратура, на Висшия адвокатски съвет, на цялата юридическа общност, които ясно и категорично Ви казват какъв Франкенщайн правите, какви тежки проблеми ще създадете с този закон и няма да решите нито един проблем. Напротив, ще създадете! Ще създадете например една бърза писта за кариерно израстване на следователите към Специализираната прокуратура. Всичко това ясно личи в мотивите на президента, които ние подкрепяме, които Ви ги казвахме и на първо, и на второ четене, казваме Ви ги и сега мотивите, които бяха изговорени от цялата юридическа общност, но Вие не чухте. Вие сте си самодостатъчни. В този законопроект за пореден път проличават ясно уродливите контури на срутището ГЕРБ. Благодаря, господин Попов. Реплики? Не виждам. Други изказвания, колеги? Не виждам. Господин Божанков, заповядайте.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, основа за всяка законодателна инициатива трябва да е даден проблем – да има анализ, оценка на въздействие, къде всъщност е този проблем, какво го поражда, как го решава Аз не съм чул нито веднъж от управляващите да посочат къде всъщност има проблем с фигурата на главния прокурор? Не става въпрос за личността на един или друг. Практиката е доказала, че този проблем стои от десетилетия. Той е дълбок и системен, той е посочен като такъв от европейски институции стана обект на резолюции, стана обект на международни скандали, на множество становища на Венецианската комисия, но нито веднъж управляващите не казаха къде всъщност е проблемът с фигурата на главния прокурор – с нейните правомощия, и изобщо. Когато разглеждахме доклада на главния прокурор, нито веднъж не чухме от Вас критика, нито веднъж не чухме да посочите и един проблем. Затова днешното решение, което ни предлагате, е нищо повече от замазването на очите на Венецианската комисия и Вие станахте експерти в това. По думите на министър председателя – с 200 ги излъгахте, за пореден път, като въвеждате една куха фигура, която, естествено, няма да реши никакъв проблем предупреждавахме и с новия антикорупционен орган, сбор от стари органи, който се назначава от същото Събрание и същото мнозинство. Сега още една фигура, която се назначава от същото мнозинство и същите хора, но с една и съща цел – да не свърши работа, статуквото да запази своята сигурност и нищо да не се промени. И това трябва да стане ясно на българските граждани, че това е поредното упражнение, което цели единствено да спечели време пред международните организации и да Ви даде още малко. Но поемам и заставам зад думите си и се подписвам за тях – резултат няма да има! И не зная защо толкова се сърдите на тази фраза – срутището ГЕРБ, защото това е последното

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Най вероятно този състав на Народното събрание разглежда последното президентско вето... …предпоследното президентско вето върху нашата законодателна дейност и аз ще си позволя да определя, поне за себе си, това вето върху тези законодателни изменения може би като най-смисленото. Защото няма никакво съмнение, че въвеждането на фигурата на прокурор, който да следи за дейността на главния прокурор, не може да бъде определено по друг начин, освен като антиконституционно. Замисълът на българската Конституция и принципите, върху които е изградена тя, се основават върху един основен принцип при изграждането на отделните клонове на властта и това е принципът на разделението на властите. Разделението на властите – така, както се разбира днес в българската политическа действителност, е най-малко казано странно. Въпросът за устройството на съдебната власт бих го определил между първите три въпроса, които бяха предмет на внимание на този състав на Народното събрание. Целият въпрос, пред който недоумява българската общественост, е какви са мотивите за тази неистова борба на терена на съдебната власт на политическите власти? Ако съдебната власт е независима – така, както пише в чл. 117 на Конституцията, защо българският парламент, протестиращите извън сградата на Народното събрани, партиите, международните институции и всички останали се занимават с тази тема?! Българската Конституция навърши 30 години. Защо само съдебната власт се явява най-несъвършената от всички власти и е фокус на политическия дебат в България вече един и повече мандати?! Защото, уважаеми народни представители, в нашата политическа действителност нещата обикновено никога не се назовават с истинските им имена. Защото независимостта на съдебната власт се използва от корпоративни власти. Защото онази конституционна гаранция, която е предвидена за нейната независимост, а именно професионалното израстване, са вътрешните ясни механизми на конструиране на различните нива на съдебната власт, на прокуратурата, на съдилищата. Всички останали професионални гаранции за функционирането и независимостта на тази власт, като професионална независимост, индивидуални качества, израстване по йерархията, проява на професионална компетентност като критерий за израстването в йерархията, всичко това не съществува, но то се отнася и за останалите видове власти, уважаеми народни представители. Това се отнася и за българския парламент, това се отнася за изпълнителната власт, където позиции, длъжности се раздават спрямо лични връзки, спрямо предпочитанията на този или онзи, спрямо политическата целесъобразност. Ние се намираме в една родова архаична политическа система, уважаеми колеги, която, за съжаление, не просто не можа да стане модерна система в европейския смисъл на думата. Не знам дали е срутище, но се свлича по нанадолнището със страшна сила, защото по един и същи принцип се конструират парламентът и съдебната власт. На един и същи принцип се издигат кандидатите за министри и заместник-министри, висши длъжности в държавната администрация – не смея да се произнеса за армията, военните ще кажат там как се издигат генералите и как им се присвояват званията. Това е ахилесовата пета на българската политическа система. Тя не е просто морална, тя не би следвало да бъде предмет на външен мониторинг, а би следвало решението да бъде намерено в резултат на общото политическо и конституционно усилие. Въпросът не е за главния прокурор, не е за това какво точно пише в чл. 117 – и тук не бих се съгласил с това дали е въпрос на интерпретация, какво означава, как главният прокурор методически ръководи прокуратурата. Въпросът е много по-дълбок, много по-сложен. Не виждам нагласа в политическите партии да решат този конституционен въпрос, защото той е конституционен въпрос. Защото стои въпросът, ако съдебната власт е независима, то защо върху нея се упражнява Народното събрание!? Ако фигурата на главния прокурор е такава, която я избира върховният компетентен орган в областта на съдебната система, а това е Висшият съдебен съвет, какво искаме ние от главния прокурор в рамките на неговия 7-годишен мандат?! И защо непрекъснато политическите органи на държавата – политическите партии и всички останали, се занимават с главния прокурор?! Какви са мотивите за това – защото не си върши работата, защото е подкупен, защото някой го използва? Какви са мотивите за този безсмислен конституционен скандал? Какви са конституционните аргументи, уважаеми народни представители? Без да бъде поставен ясно въпросът, той не може да бъде решен, защото въпросът не е за контрола, защото въпросът не е: кой точно заема тази длъжност в момента. Въпросът е: България конституционна държава ли е, или не е конституционна държава? И ако България е конституционна държава, то разделението на властите трябва да бъде разделение на властите и Народното събрание не може непрекъснато да се занимава с главния прокурор и с Висшия съдебен съвет, да разделя колегиите, да събира колегиите, да казва кой става и кой не става, да се четат декларации! Властите затова са независими – за да работят независимо една от друга в рамките на техните професионални и конституционни компетентности и да олицетворяват в същото време единната власт в българската държава! Това е, което не може да постигне парламентът. Наблюдавайки работата, наблюдавайки изказванията, позициите на парламентарните групи, искам да кажа, че съм скептик дали това нещо може да бъде решено по някакъв начин. Затова всеки нерешен въпрос ще се използва от външни на България сили за притискане на българската държава, на българското правителство, от външни институции във всеки един момент, в който искат от България това или онова! Затова ние, народните представители – нямам предвид само този състав на Народното събрание, който приключва своята работа – сме хората, които сме призвани да решим този въпрос от гледна точка на българския държавен интерес! И затова подкрепям ветото на президента, защото ГЕРБ прави в момента една тактическа, бих казал, маневра към външния натиск! Но аз не съм убеден, че и следващото правителство на България няма да прави същото, и следващото мнозинство няма да прави същото, въпреки че тези, които претендират да станат мнозинство в момента, често пъти заемат сходни позиции; и че тези въпроси се използват само за идване на власт на една или друга политическа партия, без да се държи сметка за държавния интерес, за авторитета на държавните институции! Съжалявам, че трябва да приключим в такъв тон и в такъв остър дебат настоящата работа на този парламент, но считам, че ГЕРБ в момента прокарват една антиконституционна по своя дух, по своя смисъл и по своето съдържание поправка! Няма място такава фигура в българската Конституция! И в същото време опозицията, която и да била тя, трябва да престане да се занимава със съдебната власт, защото съдебната власт е определена в Конституцията като независима и единствените нейни параметри са нейната професионална компетентност, начинът, по който функционират отделните нива в съдебната власт! Това не е предмет на площадна демокрация, това не е предмет на избор от тълпата на главен прокурор, на негови заместници или на Висш съдебен съвет! Ние ще станем модерна държава, когато всеки си гледа работата и всеки се простира според своите компетентности, уважаеми колеги. Политическите партии са в Народното събрание, за да представляват политическите интереси на българските граждани в областта на законодателството и да изработват закони, които удовлетворяват интересите на мнозинството от българския народ!

Не виждам. Други изказвания? Господин Митев, заповядайте. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми народни представители, ще се спра конкретно на изложените мотиви във ветото на президента. Намирам същите за неоснователни, неубедителни, непълни, а в една своя част и противоречиви. Започвам отзад напред. Записано е като мотив за връщане на Закона „пренебрегване на принципа за приемане на законите след обществено обсъждане“, като, забележете, вместо да се говори за конкретния закон, се говори за съвсем други законодателни актове, проектозакони, които са били предлагани от 2019 г. до този момент. На практика няма никакви основания и никакви аргументи защо е липсвало или по какъв начин не се е провело обществено обсъждане на настоящия закон, което, естествено, не отговаря на истината.

представители на юридическата общност, така че в никакъв случай не можем да говорим, че е пренебрегнат принципът за приемане на законите след обществено обсъждане. Такова беше проведено и такива становища бяха дадени в хода на процедурата по приемане на Законопроекта. На следващо място, президентът сочи, че е нарушен принципът за независимост на съда, като се основава на тезата, че Специализираният наказателен съд е извънреден съд. Това, разбира се, не отговаря на истината по простата причина, че самото Решение, което е цитирано в мотивите, № 10 от 2011 г. по конституционно дело № 6 от същата година на практика прокламира и казва, че Специализираният наказателен съд не е извънреден съд и не нарушава разпоредбите на Конституцията. Нещо повече, през 2017 г. – правилно е посочено в мотивите, че беше разширен кръгът на престъпления, които се разследват от Специализирания наказателен съд, с такива, извършвани от народни представители и магистрати, а с настоящия закон се допълват и с такива, извършвани от главния прокурор или някой от неговите заместници, като се твърди, че по този начин Съдът се превръща в извънреден. Това щеше да бъде вярно и президентът щеше да бъде искрен, ако беше направил искане до Конституционния съд за обявяване на противоконституционност на Специализирания наказателен съд още през 2017 г. Явно обаче тогава конюнктурата е устройвала и той такова искане не е направил. До този момент ние нямаме произнасяне на Конституционния съд, че Специализираният наказателен съд е противоконституционен точно обратното, имаме решение, което към този момент представлява трайната практика на Съда, а именно, че този Съд не е извънреден, а е специализиран, специален, веднъж, с оглед предмета на делата, които разследва, и втори път, с оглед на лицата. Що се отнася до останалите аргументи – за това, че се нарушава задължението за провеждане на ефективно разследване и евентуално биха възникнали спорове за подсъдност – местна и родова, това на практика не е така и то се вижда от досегашната практика на Специализирания наказателен съд. Подобни въпроси и подобни казуси не са изниквали, така че не очакваме в този случай да имаме някаква различна практика от онова, което се случва до момента. Нещо повече, смятам, че в Закона всъщност има достатъчно гаранции за извършване ефективно разследване с предоставяне на възможност, ако прокурорът, разследващ главния прокурор, не може да извърши едно или друго действие, той да го възложи на следователи, които да извършат това действие. Също несъстоятелен е и аргументът за нарушаване на принципа за независимост на прокурорите. В рамките на съдебната власт има достатъчно заложени гаранции и в процедурата за номиниране, и в процедурата за избор от Висшия съдебен съвет, с предвидено квалифицирано мнозинство, с предвидена възможност с предвидена възможност за самономиниране на кандидатите. Така че не виждам по какъв начин този аргумент на президента може да намери основание в разпоредбите на Закона. По отношение на тезата, изразена и в тези дебати, и прокрадваща се в цялост в мотивите на ветото на президента, че трябва да се търси така нареченият комплексен подход, мога да кажа, че времето за това беше изпуснато – беше изпуснато с отхвърлянето на решението за свикване на Велико народно събрание, което да приеме нова Конституция. Единственият начин в рамките на този конституционен модел за решаване цялостно на проблеми, свързани не само със статута на главния прокурор и неговите правомощия, но и с дейността на прокуратурата, като цяло минава през конституционни промени. Единствените възможни промени и единственото възможно решение е настоящият закон, който е съобразен с конституционната рамка, която действа към момента. Ако искахме и имахме воля, и по-специално колегите от опозицията, да правим някаква решителна реформа в прокуратурата, моментът беше изпуснат с отхвърлянето на предложението, което внесохме с колегите от ГЕРБ, за свикване на Велико народно събрание и приемане на нова Конституция, което щеше да даде възможност тези концептуални проблеми, за които беше говорено преди мен, да бъдат решени. Няма да подкрепим по изложените аргументи ветото – ще подкрепим повторно Закона. Благодаря.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! За първи път след постановяването на Решението на Европейския съд по правата на човека по делото „Колеви срещу България“

Искам да обърна внимание на народните представители, че тази тема повече от 10 години стои във фокуса на вниманието на вниманието и на сегашното Народно събрание, и на предходни народни събрания, и на българската общественост, но в крайна сметка едва днес се стигна до приемането на един закон, който предлага някакво възможно решение. От преждеговорившите чухме, че нашите европейски партньори са ни отправили множество препоръки, с конкретни предложения. Да, получихме множество препоръки и от Венецианската комисия, и от Съвета на Европа, но нека да обърна внимание, че всички тези всички тези препоръки, уважаеми народни представители, касаеха сериозни промени, които трябва да бъдат направени в конституционния модел! Да припомним 2015 г. беше последното изменение в Конституцията на Република България в частта „Съдебна власт“. В Законопроекта, който беше внесен и който беше приет, както повелява Конституцията, обаче тази тема не беше засегната. Не беше засегната и в нито едно предложение, внесено от парламентарната група на преждеговорившите народни представители по тази тема. Така че, уважаеми народни представители от „БСП за България“, нека да бъдем откровени и да кажем на българските граждани, че за да се постигне желаната от всички нас

И тук бих се съгласил с казаното от господин Жаблянов – да, трябва да водим дебат за промени в Конституцията, но може ли днес, слагайки ръка на сърцето си, да кажем, че ние ще постигнем този консенсус, уважаеми народни представители?! Всъщност да се върнем на темата за ветото, с което беше върнат Законът за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. Няма да повтарям това, което каза колегата Христиан Митев. Искам да обърна внимание само на някои обстоятелства. Явно, изготвяйки тези мотиви, техните автори са пропуснали много важни изменения в българското законодателство. През есента на 2016 г., след промяната, за която говорих – в Конституцията от края на 2015 г., и в изпълнение на препоръки, които получихме тогава от нашите европейски партньори, в съответствие с приетата актуализирана Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, Стратегия, приета от Народното събрание, съвсем ясно се определи, че прокуратурата вече не е централизирана структура. Тя запази своята единност, необходима за осъществяване на конституционно предвидените ѝ правомощия, уважаеми народни представители. Прокуратурата обаче се раздели със своята пирамидална структура, при която всеки прокурор беше подчинен на горестоящия прокурор, а всички прокурори на главния. По този начин и с промените, които бяха направени в действащата законодателност, бе осигурена тази независимост в работата на прокурорите като част от съдебната система. В момента няма възможност за даване на указания извън законовоопределените случаи. Нека да обърнем внимание, че става дума само за прилагането на Закона. А това е своеобразна гаранция за вземане на решения изцяло по вътрешно убеждение въз основа на фактите на Закона. Не могат да бъдат споделени и мотивите, че фактически с въвеждането на съдебен контрол върху всичките актове на прокурора по разследването срещу главния прокурор ние засягаме независимостта на самия прокурор по разследването, както и на неговите колеги. Уважаеми народни представители, при положение че става дума за такава специфична фигура няма как, че той, като част от прокуратурата, може да подлежи на съответния контрол по отношение на вземане на съответните съответните решения. Именно поради това се съобразихме с част от препоръките, които получихме при дебата по този законопроект и въведохме този контрол, включително и по отношение на отказите за образуване на наказателно производство. В заключение, уважаеми народни представители, искам да заявя нашата категорична позиция, че ние ще гласуваме за повторното приемане на Закона, защото нашата позиция е ясна от внасянето на този законопроект. В рамките на действащата българска Конституция, при положение че едва ли бихме могли да постигнем конституционен консенсус, това е възможното законодателно решение. Призовавам залата да гласува за повторното приемане на Закона.

колеги, подлагам на повторно гласуване Закона за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс,

Предложението е прието. Законът ще бъде изпратен на Президента на Републиката за обнародване в „Държавен вестник“ в 7-дневен срок от получаването му съгласно чл. 101, ал. 3 от Конституцията.

На свое заседание, проведено на 11 февруари 2021 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Указ № 36 на Президента на Република България, постъпил на 5 февруари 2021 г., за връщане за ново обсъждане на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, от Народното събрание на 27 януари 2021 г. и мотивите към Указа. В заседанието на Комисията взеха участие госпожа Иванка Иванова – съветник по правни въпроси в администрацията на президента на републиката; представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството; на Столичната община и на професионални и граждански организации.

В мотивите си президентът заявява, че подкрепя усилията на законодателя за усъвършенстване на действащата нормативна уредба в областта на устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството. Приветства и създаването на Единен публичен регистър за устройство на територията, общински общински регистри за имотите, които подлежат на отчуждаване, и въвеждането на възможност за обжалване на общите устройствени планове в изпълнение на Решение на Конституционния съд № 14 от 2020 г. по конституционно дело № 2 от 2020 г. Споделя и основната част от мотивите, изложени от правителството в Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, включително необходимостта от намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса,

След като бъде сезиран, министърът е длъжен в 14-дневен срок да изрази писмено съгласие или отказ. Отказът следва да бъде мотивиран. Предложената промяна е направена без убедителни мотиви и има риск да затрудни правоприлагането. Подобни опасения важат и във връзка с въведените промени по на територията относно разрешенията за изменение на подробните устройствени планове, когато се търси промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти – собственост на държавата и общините, които са обект на образованието, науката, здравеопазването или културата, както и на спортни обекти. Тук отново при произнасянето на министъра се изменя възприетият към момента принцип на мълчаливо съгласие като част от процедурата по промяна на предназначението. Според изложеното в мотивите на президента принципът на мълчаливото съгласие е утвърден като важно управленско решение за намаляване на административната тежест за бизнеса и за борба с корупцията. Този принцип е и средство за улесняване на общуването на гражданите и юридическите лица с администрацията и с настоящото изменение се извършва отстъпление от един завоюван стандарт.

план, а право да обжалват ще имат само собствениците на недвижими имоти, непосредствено засегнати от неговите предвиждания. Президентът счита, че преценката за наличие на засягане от общия устройствен план трябва да принадлежи на съда като част от конкретните производства, в хода на които следва да бъде доказван правен интерес. В тази светлина намира, че наложеното от § 30, територията ограничение е необосновано и потенциално застрашава основните конституционни принципи за съдебен контрол върху актовете на администрацията и правото на защита. Съгласно новата ал. 16 на чл. 148 от на територията) разрешение за строеж в урегулиран поземлен имот ще се издава само при приложен подробен устройствен план по отношение на регулацията, в това число уличната регулация, свързваща обекта с уличната или пътната мрежа и осигуряваща достъп до съответния поземлен имот. Президентът заявява, че идеята на законодателя да допуска започването на строителство след приложена регулация следва да бъде подкрепена. Прилагането на уличната регулация обаче е отговорност на общините – те имат право да отчуждават имоти, които попадат в уличната регулация, срещу равностойно обезщетение за собствениците. Президентът счита, че новата уредба не съдържа гаранции, че тази отговорна задача на общините ще бъде изпълнявана стриктно, в срок и в общ интерес, а вместо това създава предпоставки да бъде ограничено правото на строеж на различните субекти.

на издадените разрешения за строеж са пораждали като правен ефект удължаването на разрешенията, а това не намира опора в действащото право. Изказалите се представители на граждански и професионални организации изразиха подкрепа на мотивите на президента по отношение на оспорените текстове. От страна на Столичната община бе изразена категорична подкрепа на приетите промени в Закона и бяха изложени мотиви в подкрепа на оспорените разпоредби. Според изказалите се народни представители мотивите на президента в една част са неприемливи и неоснователни, а в друга – противоречиви. От една страна, президентът приветства въвеждането в Закона на възможността за оспорване на общите устройствени планове, каквато възможност до момента не съществува, от друга счита, че кръгът на лицата, които могат да ги оспорват, е стеснен. Следва да се има предвид, че кръгът на заинтересованите лица не може да бъде оставен на преценка на съда. В действащите разпоредби на Закона за устройство на територията заинтересованите лица, които могат да оспорват подробните устройствени планове, са изчерпателно посочени.

в Проекта за общ устройствен план се съобразяват предвижданията на заварените подробни устройствени планове, одобрени до датата на издаването на разрешенията за изработване на общия устройствен план. Промяна на предназначението, начина и характера на застрояване на поземлените имоти, за които е налице одобрен подробен устройствен план, се допуска само за изграждането на обекти – публична държавна собственост или публична общинска собственост, както и с цел защита на обществени интереси – опазване на околната среда и на човешкото здраве, опазване на земеделски, горски и защитени територии и защитени зони. Именно тези лица, за чиито имоти с с общия устройствен план се предвижда различен от досегашния им режим и с това се ограничава правото им на собственост, се явяват заинтересовани да ги оспорват. По отношение на промените, направени с § 11 и § 35, следва да се има предвид, че това не са нови разпоредби, както се твърди в мотивите, тъй като те са от 2009 г. Направена е редакция, с която е въведено служебно съгласуване на промяната на предназначението, а от съгласувателния режим са отпаднали имотите частна както и спортните обекти и съоръжения – частна собственост, с което е намалена административната и финансова тежест за гражданите и бизнеса. Не се споделят мотивите на президента по отношение на оспорването на § 46, т. 3 от ЗИД на ЗУТ, че новата уредба, която той приветства, не съдържа гаранции, че общините ще изпълняват стриктно задълженията си по по прилагане на уличната регулация. С промените в Закона за общинската собственост, направени в Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗУТ, е въведено задължението за общините да поддържат регистър на имотите, които подлежат на отчуждаване. В регистъра задължително ще се вписва вписва обектът, за изграждането на който имотът се предвижда за отчуждаване, и подробният устройствен план, въз основа на който имотът се отчуждава. С допълнението по § 49 не се създава режим, различен от досегашния, и се споделя разбирането на президента, че и досега режимът е такъв. Но поради противоречива инцидентна практика на съда, както и в отделни общини, с допълнението се внася яснота и се предотвратяват евентуални злоупотреби в практиката по прилагането на Закона. хода на дискусията в подкрепа на ветото на президента бе направено изказване от парламентарната група на „БСП за България“. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление

Благодаря, уважаеми господин Веселинов. Колеги, откривам разискванията. Имате думата за изказвания. Господин Шишков, заповядайте.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Свидетели сме на поредното президентско вето, наложено в рамките на настоящия мандат. Връщането на закони от президентската институция сякаш се превърна в самоцел и попълване на статистиката. Различното обаче в това вето е, че многократно президентът заявява, че подкрепя усилията за промяна в законодателството в сферата на устройството на територията, а в същия момент връща за преразглеждане няколко текста без ясни мотиви и без конкретни предложения за прецизиране. Ще си позволя да цитирам буквално текстове от самото вето:

възможност за обжалване на общите устройствени планове в изпълнение на Решение на Конституционния съд. Споделям основната част от мотивите, изложени от правителството в Проекта на Закон за изменение и включително необходимостта от намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса, от запълване на определени законови празноти и създаване на законови предпоставки за упражняване на по-ефективен контрол от страна на компетентните административни органи.“ Това е част от ветото на президента. Ще си позволя обаче да коментирам детайли на всички върнати текстове от президента, като съм наясно, че и материята е изключително суха и безинтересна, но въпреки това в името на това да бъдем обективни ще направя коментари по всеки един от текстовете. По отношение на текстовете по § 11 и § 35. Двата параграфа са с идентично съдържание и основната цел за изменението е свързана със съкращаването и фиксирането на срокове за произнасяне на съответния министър, което, разбира се, е в полза на заинтересованите лица, както и въвеждането на служебното съгласуване, което намалява административната тежест. Основната концепция на нормата се запазва, като се въвежда още едно облекчение, съобразено с предложенията на представителите на бранша, а именно за промяна на предназначението на спортни обекти – частна собственост, отпада изискването за съгласуване с министъра, както беше досега, което също е огромна крачка в преодоляването на излишните административни процедури. Аналогично са решени нормите в § 35, като там намаляването на административната тежест е още по-осезаемо. Становище на министъра ще се изисква единствено при изменение на подробните устройствени планове на имоти, собственост на държавата или общините, учредени за обекти на образованието, науката, здравеопазването или културата, както и за спортни обекти и съоръжения. От тази хипотеза отново отпадат всички частни имоти, което е също огромна крачка напред, и е също предложение от браншовите организации. Що се касае до опасенията на президента по отношение на отпадането на мълчаливото съгласие и заменянето му с произнасянето по същество в наполовина намален срок, те са неоснователни. Мълчаливото съгласие не е панацея за борбата с корупцията. То решава проблемите частично, но само по себе си, без да бъде обвързано с други норми, не би могло да постигне необходимия ефект. В случая говорим за замяна на един институт с друг, като замяната е изцяло в полза на заинтересованите лица. По отношение на върнатите текстове, касаещи обжалваемостта на общите устройствени планове, отново ще подчертая, че президентът приветства тази мярка, която е в изпълнение на решение на Конституционния съд. Разбира се, срокът за обжалване беше повод за коментари и множество дискусии, като за него винаги биха могли да се намерят достатъчно аргументи „за“ и „против“. Не мога обаче да се съглася с твърдението на президента, че преценката за наличие на засягане на Общия устройствен план трябва да принадлежи на съда. Това е правен нонсенс и абсурд. Кръгът на заинтересованите лица се определя от Закона. Такава е философията на Закона за устройството на територията във всичките си разпоредби и точно тази норма също я следва. Съдът определя допустимостта по жалбата, както и заинтересованите лица на базата на Закона. Категорично не е вярно твърдението, че наложеното ограничение е необосновано и потенциално застрашава основните конституционни принципи на съдебен контрол върху актовете на администрацията и правото на защита. Дори напротив, хипотезата в Законопроекта ясно дефинира кръга на заинтересованите лица, а той е достатъчно широк и гарантира правото на собственост на българските граждани. По отношение на върнатата разпоредба в чл. 148, ал. 16, а именно разрешение за строеж да се издава след приложена регулация, тук отново бих искал да подчертая подкрепата на президента и към тази норма. Цитирам буквално: „Идеята на законодателя да допуска започването на строителство след приложена регулация следва да бъде подкрепена.“ Това обаче е текстът, който породи най-много коментари и съмнения за проблеми при прилагането му. Тук бих могъл да споделя, че голяма част от притесненията на професионалната общност имат своите основания, защото действително биха могли да възникнат частни казуси при прилагането, които след необходимия анализ да бъдат коригирани, но във всички случаи трябва да се даде шанс на този текст. Освен всичко останало, по време на обсъжданията не бяха предложени никакви алтернативни текстове от професионалната общност, такива няма и от президента. Очевидно е, че е трудно да бъде решена тази задача, но и безвремието, в което са попаднали някои от регулационните планове, не може да продължава, то губи смисъл от изготвянето и одобряването на такива. Затова е необходимо тази смела крачка да бъде направена, да бъде подкрепена и да бъде внимателно проследено и анализирано нейното прилагане. По отношение на текстовете в чл. 154, ал. 5 отново напълно неясни и неразбираеми са мотивите на президента за за връщането на тази разпоредба. Целта на промяната е да бъде преустановена порочна практика и неправилно тълкуване от някои администрации, особено след създадената съдебна практика. В никакъв случай разсъжденията на президента не намират опора в действащото право. Няма как бъдеща норма да поражда правен ефект върху извършените вече действия. Уважаеми колеги, ще си позволя няколко заключителни думи, тъй като най-вероятно това ще бъде последното ми изказване по Закона за устройство на територията в настоящото Народно събрание. На първо място бих искал да изразя благодарност към всички браншови организации, които през последните години станаха активен участник в изготвянето на Закона, въпреки че невинаги техните предложения бяха възприемани безусловно. Комуникацията с бранша е стъпка в правилната посока и силно се надявам тази линия на поведение да бъде продължена и в следващия парламент. По отношение на Закона смятам, че гилдията вече узря относно идеята за приемане на чисто нов закон. Настоящият закон е писан преди повече от 20 години и в голямата си част текстовете са архаични и неприложими. С цялото ми уважение към авторите на Закона, някои от които ги познавам лично, смятам, че той изигра своята важна роля в развитието на страната и е време да бъде изпратен в заслужена почивка, както се случи със ЗТСУ преди 20 години. Както често моите деца се шегуват с мен, че съм от миналия век и не мога да ги разбера, така и Законът е неразбираем за голяма част от младите колеги. Именно архаичната философия и променените обществени отношения налагат множеството кръпки, които се правят през последните години. Но всички знаем, че една стара сграда, колкото и да я кърпим, винаги ще има течове и проблеми. Всяка кръпка създава допълнителна язва. Затова лично аз изцяло подкрепям концепцията, приета от Камарата на архитектите за нов закон, която се основава на съвсем различни принципи и постановки, които ще променят диаметрално инвестиционното проектиране и строителство в страната. Приключвам изказването си с пожелание това да бъде основна задача на следващия парламент и пожелавам ползотворна работа на бъдещите народни представители. Благодаря за вниманието.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! В началото на своето изказване ще Ви призова да подкрепите ветото на президента. Защо? Президентът не отрича по принцип тези текстове в мотивите си, си, а държи те да бъдат поставени на по-широко обществено обсъждане. Преди малко преждеговорившият колега направи анализ на мотивите, които президентът е предложил като основателни за връщане на Закона и и поддържане на това вето. Казахте добри думи за браншовите организации, похвалихте ги, но не се съобразихте с приемане на текстовете, по които те възразяваха. Трябваше да направите анализ и на техните възражения. При това бетонно мнозинство при приемане на Закона срещу себе си хората не се унизиха да направят съответните предложения и това Вие го констатирахте преди малко, че въпреки възраженията те едва ли не са се съгласили с текстовете, които бяха формулирани в този закон. какво беше предизвикано ветото? От възраженията на Камарата на архитектите, на Камарата на инженерите в инвестиционното планиране, от проектантските браншови организации, от Камарата на геодезистите. Не знам само как и Епархийският съвет на арменската църква не е застанал срещу този закон, явно не знае какви проблеми ще породи той. Казахте, господин Шишков, дайте шанс на този текст. Какво значи? Значи да пробваме този текст, пък като сгрешим, сигурно ще го отменим – популярна практика в законодателната дейност на това Народно събрание в последните четири години. Искам да продължа по-нататък. Какво правим? Конституционният съд се произнесе за необжалваемостта на общи устройствени планове. Заобикаляйки това решение – и се правим на големи демократи, даваме възможност обаче само на хората, чиито имоти са засегнати, да обжалват тези общи устройствени планове. Ами какво се случва с цялостното въздействие върху този общ устройствен план – примерно при опазване на чистотата на атмосферния въздух, чистотата на водите ред други неща, които са свързани с качеството на живота на обикновения гражданин? Тоест той е лишен от основни конституционни права да може да жалва по съответния ред това, което се предвижда в тези общи устройствени планове. За мълчаливото съгласие Вие казахте, че не било елемент от борбата с корупцията. А забавянето на преписки елемент ли е от корупцията, сигнал ли е към някой, че трябва да предприеме други действия, както се случва обикновено в живота? И всички това няма да го отречете. А по отношение промяната на предназначението на сградите от спортна, образователна и друга дейност, искам да Ви дам един пример. Години наред в България сгради на училища хиляди по една статистика, в последните десет години са 800, стоят като паметници на глупостта и на разрухата. Ако някой не ги е виждал, да заповяда ще му бъда екскурзовод, ще го разведа из половината държава и ще му ги покажа. Защо се случва това? Това впоследствие се превръща в тежко бреме за общините, които трябва да взимат пожарообезопасителни мерки за тези сгради, трябва да ги охраняват, трябва да хвърлят пари в пясъка, защото разходите по такива сгради са все едно да наливаш вода в пясъка, доникъде няма да стигне, тя ще потъне и бюрокрацията години наред стои здраво и пречи на общините тези сгради да ги продадат или да потърсят друго решение за тяхното бъдеще. Те са в райони, където няма население, населението е изключително застаряващо, населението практически го няма. И за какво ги държим тези паметници? Неколкократно – и този мандат, и миналия, съм задавал въпрос към министъра на образованието защо се случва така. Ако примерно кмет на една община има такова училище, отива и пита министъра за съгласие. Ама той го пита: какво ще правиш там? де да знае какво ще прави там. Той първо трябва да освободи статута на тази сграда като образователна инфраструктура и след това по съответния ред – след конкурс, на концесия и така нататък, да реши по какъв начин тази сграда трябва да бъде да бъде отдадена, продадена или по някакъв друг начин. Той практически е поставен в Параграф 22 – искат му нещо, което ще се случва в бъдещето, да го представи авансово! Това е един от големите пропуски. Надявам се в новия ЗУТ, там, където тези точки са засегнати, наистина, ако има такъв, това нещо да бъде променено, защото аз светлина в този мандат и в тези законодателни решения точно по този въпрос не виждам. Благодаря.

Реплики има ли към изказването на господин Генов? Не виждам желаещи. За сметка на това виждам хора без маски. Ако обичате, поставете си! Господин Веселинов, заповядайте за изказване. Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Искам да започна с това, че този законопроект за изменение на Закона за устройството на територията включва, мисля, точно 96 параграфа. Това е може би най-мащабната промяна на ЗУТ по посока на намаляване на административните тежести – и по отношение на гражданите, и по отношение на юридическите субекти, и когато говорим често за реформа или липса на реформа, смятам, че това е един смел опит за реформа именно в тази сфера. Облекчихме изключително много граждани по отношение на допълващото застрояване, където няма да се изискват проекти по отношение на навеси, кладенци и прочее, където изобщо няма да се иска иска строително разрешение по отношение на промяна на предназначението, където до момента се искаха пълни комплекти с проекти, дори без да се извършват строителни дейности. Тоест това е един, мога да кажа, категорично добър закон и за гражданите, и по отношение на административното обслужване и контрол, това го признава и президентът в мотивите си. Всъщност тези няколко пункта, които той оспорва, отново не ги оспорва по същество, а поради определени негови колебания и, смея да кажа, неразбиране на текстовете или на историята на текстовете, които са приети. Първо, искам да кажа няколко думи по отношение на липсата на обществено обсъждане. Този законопроект беше внесен в средата на лятото и беше приет в началото на годината средата на месец януари, тоест през цялото това време Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление провеждаше дебат с всички заинтересовани страни - както формални дебати в рамките на заседания на Комисията, така и разисквания извън заседания на Комисията, където могат спокойно различните професионални общности да си изкажат мненията, бяха приети голяма част от текстовете, които неправителствените организации предложиха. Тоест според мен в това отношение ние имахме образцово поведение като законодател и може да не сме приели всички аргументи на неправителствените организации, изобщо на хората, които професионално се занимават с тази сфера, но във всеки случай сме ги чули, преценили сме ги и сме приели това, което съответства, разбира се, на вътрешното ни убеждение.

законодателни предложения извън текстовете. Мисля, че в това отношение и Конституцията, и Правилникът на Народното събрание са ясни и те дават права на народните представители на законодателна инициатива, когато са в рамките на този закон. Не сме отваряли други закони, не сме прибягвали до способи, които са необичайна парламентарна практика. Няма според мен обаче вече законодателният шанс да се отвори наново дебата с оглед на късия срок на живот на това Народно събрание. Ако не приемем повторно Закона сега, нито ще се случи тази промяна, за която евентуално настоява президентът, но за сметка на това ние ще имаме вредата, че тези текстове, които по замисъл са и според него добри, и като посока добри, няма да действат. Това, разбира се, се отнася както за обжалването на общите устройствени планове, които, трябва да отбележим, че сме взаимствали от чл. 103а от Закона за устройството на територията. Ние изцяло сме се съобразили с решението на Конституционния съд, който в мотивите си стъпва именно на тази формулировка и казва, разбира се, че действащите подробни устройствени планове се нанасят и тогава, когато има изменение, ограничение за собственика на тези парцели, той би следвало да има, законодателят да му даде възможност, да обжалва засегнатите си интереси. Така че ние едно към едно сме пренесли в Закона тезата на Конституционния съд. Дали срокът трябва да бъде 14-дневен или едномесечен, смятам, че не е толкова от значение, защото, ако не приемем, не препотвърдим сега с решението си този текст, просто ще остане липсата на възможност за обжалване. Така че според мен това е един много силен мотив за това, че трябва да бъде подкрепен Законът в сегашния му вид и, живот и здраве, ако следващото Народно събрание желае да се занимае отново с тези хипотези, да го направи, разбира се, в рамките на нормалната законодателна инициатива. Честно казано, голяма част от мотивите, които си бях подготвил, ги каза господин Шишков, така че ще ги спестя. Като цяло Законът е добър. По отношение на на тезата, че промяната на предназначението на сградите на училищата се дефинира тук, искам категорично да кажа, че това не е така. Напротив, тук имаме една много бърза процедура, при която собственикът на съответната сграда пише до министъра, получава в 14-дневен срок отговор и всъщност тук нямаме никакво забавяне. Други са нормативните актове, които създават пречка на общините, но те не са в обхвата на този закон. Това е накратко, което исках да кажа. Моето мнение, както и мнението на институциите, които работиха по този закон, а именно Министерството на регионалното развитие, ДНСК, Столична община, е в една посока – трябва да бъде подкрепен Законът. Не просто да дадем шанс на текстовете да проработят, а това са добри текстове, в добра посока. Не можем да допуснем да допуснем продължаване на издаването на строителни разрешения в голото поле, така да се каже, когато хората примерно купуват нещо на картинка, което трябва да е апартамент, след това се изправят пред грубата действителност, че няма как да стигнат до него. една от хипотезите, която се обжалва, и смятам, че е абсолютно правилно. Ние като законодател сме намерили решение на тази хипотеза. Ако това решение има нужда от прецизиране и доработване, пак казвам, законодателят в следващия мандат може да го преработи. Моят призив към всички народни представители е да отхвърлим ветото и да приемем Закона, защото той дава допълнителни административни облекчения за гражданите и

Ще си позволя една шега. Може би още чакат мълчаливото съгласие тези общини, докато тук има ясен срок и се въвежда за първи път като процедура. Истината е, че подзаконовата нормативна база на Министерството на образованието е пречка за реализацията на тези училища и това няма нищо общо със Закона за устройство на територията.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Въпросът със Закона за устройство на територията, който обсъждаме днес, и наложеното от президента вето мога да го квалифицирам по-скоро със субективни мотиви за неговото връщане в парламента да го разглеждаме наново, отколкото обективни такива. И въпреки че през последните години президентът показа, че не уважава българския парламент, ние все пак доста внимателно прочетохме неговите мотиви и се отнасяме с необходимата сериозност за това. Разбира се, Законът за устройство на територията не е най-политическият закон, не е закон, който предизвиква най-много интерес от страна на обществото, на медиите, но в крайна сметка може би е от най-съществените закони, които влияят пряко на живота на всеки един гражданин, на всеки един човек, който има желание да се занимава с бизнес. И сигурно няма един човек в тази зала или извън нея, който да не се е сблъсквал с това какво повелява Законът. Следователно считам, че това наистина е един съществен, основополагащ закон. Мотивите на президента – ще започна оттам, ясно показват, че президентът и неговите експерти приемат визията и философията на Закона.

по-скоро е търсене на някакъв субективен елемент с цел политическа изгода, отколкото наистина реално притеснение от страна на Президентството затова дали Законът е добър или не. Ако внимателно, а аз казах преди малко, че внимателно сме прочели мотивите, още в самия преамбюл на мотивите се говори за това, че това е правилната стъпка. Господин Веселинов също спомена преди малко, че не става въпрос за един или два параграфа, а става въпрос за над 90 параграфа, за които много дълго време – наистина много дълго време, много усилия сме положили, за да постигнем – там, където е възможно, най-добрите решения, там, където не – да търсим консенсус.

Тук може би и Президентството не са в течение на това как са проведени тези дебати, защото всички браншови организации присъстваха многократно – и формално, и неформално, в заседанията на Комисията. Върнахме се на някои текстове, които даже ги бяхме приели вече на второ гласуване, само и само за да се намери някакъв компромис или поне поне да се опитаме да го направим. Смея да твърдя, че направихме един добър закон, който, разбира се, времето ще покаже има ли своите дефекти или не. Разбира се, никой не претендира за съвършенство и ако беше толкова просто, най-вероятно нямаше да има нужда парламентът да заседава постоянно, а само когато се наложи. Следователно няма как да приема тезата, че тези текстове не са били приети с широко обществено обсъждане. Втората теза, която поставям на съмнение от гледна точка на мотивите, с които е върнат Законът за разглеждане, е това, че едва ли не между първо и второ гласуване са били включени текстове, което народните представители нямат право да го правят. Само че по тази логика всъщност ние можем да оспорим или да кажем: ами тогава защо президентът налага вето? По същата логика. Право на всеки един народен представител е да прави такива предложения, даже и Правилникът дава възможност и в самото заседание, в самата Комисия да се правят такива предложения. Така че не мога да се съглася с един такъв мотив, че видите ли между първо и второ гласуване няма как да се правят такива предложения. Сега ще мина през четирите параграфа, които са върнати, но преди това искам да кажа, че самият Закон регламентира много важни стъпки в това да се преодолеят някои административни пречки за гражданите и за бизнеса. Затова най-елементарно – по отношение на по-известните параграфи. Примерно от хората, когато си правят преустройство от фризьорски салон в някакъв друг вид бизнес, да не се изискват проекти, да не минават през тази дълга процедура. Създаването на такъв регистър за устройство на територията е много важна крачка в електронното управление. Още повече ако погледнем в цялост и съответно параграфите, които впоследствие са върнати от президента, същият Единен информационен регистър ще послужи заради това хората да си правят сметка и да знаят горе-долу кога ще бъдат отчуждени съответните територии, отредени за улична регулация. Така че Законът касае много важни, много съществени елементи и наистина това е една от най-сериозните промени, които са правени през последните години. Неслучайно близо една година ние подготвяхме този закон. Сега ще мина набързо през тези четири параграфа, които вече бяха споделени от преждеговорившите. По § 11 защо е отпаднало „мълчаливото съгласие“? Аз считам, че и в двата варианта, дали има мълчаливото съгласие, или няма мълчаливото съгласие, в крайна сметка винаги има корупционен риск. риск. Но в крайна сметка ние въвеждаме едни много по-ясни правила за това – когато се правят такива преустройства, да има конкретни определени срокове, в които съответният ресорен министър да има възможността и задължението по-скоро да даде отказ и той да е мотивиран или да разреши промяната на предназначението. Това според мене е изцяло в полза на гражданите. В § 30 за възможността за обжалване на общите устройствени планове. Колеги, до този момент такава възможност нямаше и фактът, че има решение на Конституционния съд и ние сме се съобразили изцяло с него, е точно така. В мотивите си президентът казва следното: че не бива парламентът със закон да определя заинтересованите страни, които могат да обжалват общите устройствени планове, и цитира съответно член от Конституцията. Само че, когато отворим на чл. 120, ал. 2 от Конституцията, там пише, че всеки един административен акт може да бъде обжалван от заинтересованите страни или от тези, които изрично са посочени в закон. Няма как да очакваме тогава, че съдът, без да има законодателно основание за това, може да определя или да не определя кои са заинтересованите страни. Още повече че моето разбиране специално за общите устройствени планове – изобщо за устройство на територията, в крайна сметка трябва да има обжалваемост. Трябва задължително да има този елемент, но трябва все пак да е от хора или организации, които имат пряко отношение със съответната промяна на територията. Не може, не бива и, за съжаление, често се прави спекула с тази възможност – да се обжалват определени такива административни актове от хора, които нямат изобщо никакво отношение към съответния административен акт, акт, освен това, разбира се, това забавя до голяма степен инвестиционните процеси в държавата. Няма как да се съглася с този мотив. По § 46 за уличната регулация. Това може би е параграфът, който най-много предизвика интерес. Аз смея да твърдя, че този параграф, който дава възможността, който всъщност казва, че не може да имате разрешение за строеж, ако не е приложена уличната регулация. Това какво означава на практика – че този параграф защитава гражданите. Защото този параграф гарантира, че никой гражданин няма да си купи съответно жилище на една картинка и после да се окаже, че той няма нито улица, нито съответна инфраструктура. Излиза на протести и вика: „Никой не ни е направил улицата!“ Да де, само че за да направи улицата общината, първо тя трябва да бъде отчуждена. Следователно тук този текст е гаранция. Той не е направен толкова за бизнеса, той е направен за гражданите. И като го свържем с друг параграф, който не е, разбира се, обект на ветото, който казва, че не може обектът да се въведе в експлоатация, ако няма вече изградена такава инфраструктура – смея да твърдя, че това е изключително в полза на всеки един български гражданин, който желае да си купи съответното жилище. Да, много хора казват: проблемът е по-скоро в София. Да, така е, само че в София и най-големият инвестиционен интерес. Тук живеят сигурно над два милиона души, така че сериозността изисква и ние да подходим доста отговорно за текстовете, които прилагаме. Но изключвайки София, в крайна сметка всеки един гражданин има нужда от това нещо, всеки един гражданин иска да живее в една нормална среда. Не може да си стигнеш до жилището по една кална улица. Така че за мен това е правилният вариант – може би за в бъдеще, може би следващото Народно събрание трябва да помисли някакъв механизъм, който да има много по-точно и ясно разписани правила – в какви срокове евентуално трябва да бъде отчуждена тази улица. Има повече предвидимост, разбира се, и за инвеститорите,

аргументите на президента не са състоятелни, защото до този момент, ако внимателно прочетете ал. 153 и 154, Вие ще видите, че там много ясно и категорично се дава дефиниция при какви условия може да си подновите строителното разрешение – само с изрично искане до органа, който го е издал, или промяната на инвестиционния проект в хода на строителството по никакъв начин не променя срока на строителното разрешение. Но, тъй като определено има противоречива практика, ние като законодател сме длъжни, и това много пъти парламентът го е правил, да дадем една много точна и легална дефиниция, така че да не се стига до такива противоречиви практики – говоря от главни архитекти и от различни видове съдилища.

кой за какво е отговорен и какви са неговите правомощия, така че наистина да имаме един много по-добър инвестиционен климат и всеки да си знае своите отговорности. Призовавам Ви да подкрепим наново Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. Благодаря Ви. Благодаря, господин Ненков. Реплики има ли? Не виждам желаещи. Следващото изказване е на господин Бонев. Заповядайте, господин Бонев. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми народни представители, ние изцяло подкрепяме президентското вето, наложено в частта за четирите параграфа, както и действията на президента относно защитата на обществения интерес. Чухме изказвания в подкрепа на намаляване административната тежест, философията на Закона, чухме да се споменават отменени закони, чухме, че ЗУТ-ът вече не изпълнява своите предназначения. Да, ЗУТ-ът е един от най-поправяните закони – над 110 поправки има в Закона за устройство на територията. Може би не е съвършен, но през годините е доказал, че функционира и че на база на него се осъществява целият инвестиционен и устройствен процес на територията на Република България. За наложеното вето. Два са основно параграфите, които са предмет на ветото. Единият параграф е за тъй наречената улична регулация и ако не представлява интерес за всички народни представители в тази зала, само след може би една или две седмици по-голяма част от нас ще се сблъскат именно с необходимостта да правят инвестиционни намерения – да строят, ако щете, и гаражчета в собствените си имоти, но това няма да им бъде разрешено. Няма да им бъде разрешено поради факта, че те ще бъдат длъжни да изпълнят за своя сметка улица, което е задължение на общината или на държавата. И аз не виждам как с това да намалим административната тежест – да учредяваме права на всеки един български гражданин за негова сметка да изпълнява задължения на общините. Това е може би най-скандалният и най-противоречивият текст на приетите 96 параграфа от ЗУТ-а. има и добри предложения. И във ветото е описано, че има текстове, които може би ще дадат началото на нещо друго. Но това, което виждаме, това, което чухме, а именно, че: „дайте да го приемем, пък ще видим после какъв ще бъде анализът“. Това не е подход, това не е начинът да се структурира целият този процес. Няма как през проблемите на Столична община да хвърляме в хаос инвестиционното проектиране в цялата страна. За всички е ясно, че се купуват апартаменти по картинка, само че всеки прави своя избор. Няма как да купиш апартамент по картинка с ясното съзнание, че пред него няма улица. И няма как да накараш собственика, възложителя, инвеститора или който и да е от инвестиционния процес да изгради съоръжения на експлоатационни дружества. Как се доказва, че една улица е изпълнена? По положения асфалт може би?! А ако е чакъл, ако е различна фракция? Така че, призовавам Ви, проявете разум, подкрепете президентското вето. Вето, което е необходимо. Все още имаме технологично време да направим съответните корекции, за да може в крайна сметка да гарантираме правата на всички български граждани. Благодаря Ви.

изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, приет от Народното събрание на 27 януари 2021 г. Госпожо Ангелкова?

Гласували 179 народни представители и един глас дистанционно – стават 180: за 121 в залата плюс един дистанционно – стават 122, против 57, въздържал се 1. Предложението е прието. С това Законът за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията е повторно приет. територията е повторно приет. Законът ще бъде изпратен на Президента на Републиката за обнародване в „Държавен вестник“ в седемдневен срок от получаването му съгласно чл. 101, ал. 3 от Конституцията. Колеги, половин час почивка.